Samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis Alþingis lýsi ég því yfir að fundum Alþingis, 151. löggjafarþings, er frestað. Ég vil nota tækifærið og þakka alþingismönnum og starfsfólki þingsins kærlega fyrir að bregðast skjótt við eftir að þessir annmarkar komu í ljós á löggjöf um listabókstaf stjórnmálasamtaka því það er okkur öllum mikilvægt að enginn vafi leiki á því að framkvæmd kosninga sé hafin yfir allan vafa. Ég tel að við höfum tryggt það með störfum okkar í dag.